Prelazimo na drugu točku dnevnog reda 2. Prijedlog odluke o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora Člankom 31. stavkom 2. Poslovnika utvrđeno je da ako se bira 5 potpredsjednika, 3 potpredsjednika biraju se na prijedlog parlamentarne većine, a 2 potpredsjednika na prijedlog parlamentarne manjine. Na Konstituirajućoj sjednici sukladno članku 5. Poslovnika izabrani su tri potpredsjednika na prijedlog klubova HDZ-a, HSS-a, HSLS-a, HSU-a, nacionalnih manjina i SDSS-a. Klub zastupnika SDP-a predložio je gospođu Željku Antunović i gospodina mr. Nevena Mimicu za potpredsjednike, a Klub zastupnika HNS-a predložio je gospođu Vesnu Pusić. S obzirom da su predložena tri kandidata iz oporbe, Hrvatski sabor je donio zaključak da se glasovanje odgodi zbog dodatnih konzultacija. Molim predstavnike klubova SDP-a i HNS-a da nas izvijeste o svojim prijedlozima. Ima li novosti? Te smo prijedloge dobili. Izvolite. Gospodin

Otvaram raspravu i u ime kluba IDS-a, Pa HNS smatram da je gospodin Lesar rekao svoje. Sada je na redu klub IDS-a i gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Gospodine Kajin vi ste se prijavili i imate riječ u pogledu evo 2. točke dnevnog reda, pa se držimo nje.

nije povijestan govor, neće biti, ali unaprijed čestitam onima koji će biti izabrani na mjesto potpredsjednika Hrvatskoga sabora. Jasno da je mjesto potpredsjednika Hrvatskoga sabora stvar prestiža, mjesto potpredsjednika Hrvatskoga sabora treba na neki način biti i stvar izbornog rezultata, ali isto tako to mjesto treba biti i stvar političke mudrosti. SDP je dobio 56 mandata, HNS je ako se ne varam dobio 7 mandata. Znači imajući na umu da do sada nije bilo nepisanog pravila kome u ovakvim situacijama pripada predsjedničko mjesto, imajući na umu kako se to rješavalo tamo 2000. godine, IDS će glasati za prijedlog SDP-a. Znači mi ćemo glasati za gospodina Mimicu, mi ćemo glasati za gospođu Antunović. Istina je i to da smo u zadnje vrijeme itekako pažljivo iščitavali argumente HNS-a. Čuli smo gospodina Čačića u jednoj takvoj emisiji otvorenoj, ja sam sudjelovao, nisam znao do tada ili nije me to previše brigalo, kada je rekao da je SDP dobio dobio 4 puta više glasova i 8 puta više mandata. S druge strane, 5 puta više ipak. On je rekao četiri. S druge strane riječ je isto tako rekoh o nepisanom pravilu. Ono što je međutim ključni argument, po meni je nešto drugo. Hrvatska se treba ne znam 2008., 2009. 2009. godine izboriti da na neki način dobije taj europski status da bi nakon toga parlamenti europskih zemalja počeli razgovarati, odnosno odlučivati o budućem statusu Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Ja znam da kada je riječ o tome najveći posao zasigurno će odraditi Vlada. Vlada može biti i velik uteg kao što je recimo sada oko nekih pitanja ZERP-a itd. Međutim bitno je reći i sljedeće. uniji, znači u njihovom parlamentu u Strasbourgu imamo ove tri grupacije. Znači jedni su socijalisti, drugi su pučeni demokršćani već kako ćemo ih nazvati, treći saziv ili treći klub je klub liberala. HNS je stranka liberalnog svjetonazora i njen angažman u Strasbourgu zasigurno bi isto tako dobro došao. Ako se ne varam, gospođa Pusić je potpredsjednica te asocijacije. E sada se postavlja pitanje sa kojeg mjesta. Sa jednog od ona tri mjesta, tj. ono dva imamo potpredsjednička plus imamo ovo mjesto nacionalnog odbora, mislim da bi gospođa Pusić trebala tamo biti zastupljena. Apsolutno po našem mišljenju jedno od tih mjesta pripada znači drugoj po snazi opozicionoj stranci u ovome Parlamentu. S druge strane mi moramo znati da je u ovoj igri još jedno mjesto, još jedno mjesto koje je daleko možda moćnije i od predsjednika Nacionalnog odbor, čak bi se usudio reći da je snažnije i od oba potpredsjednička mjesta i predsjednika tog Nacionalnog odbora zajedno, a to je mjesto predsjednika Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. To mjesto temeljem zakona, temeljem pozitivnih propisa znači pripada opoziciji. E sada da SDP sebi prigrabi i to mjesto i ova tri koja pripadaju opoziciji, mislim da to ne bi bilo fer. Međutim nešto drugo je ono što mene u ovome trenutku možda još i više zanima. Ne bi bilo dobro, doista ne bi bilo dobro da nam u ovom trenutku HDZ bira nazovimo to tako, opozicione funkcionare. I ja znam a u ovom trenutku vi gospodo iz HD naprosto likujete zbog toga jer se opozicija kao rakova djeca jednostavno ne može dogovoriti o tim funkcijama. Ja se slažem i to da je recimo tamo 98. bilo daleko lakše nego što je to danas reći što je lijevo, što je desno. 98. znali smo Tuđman, Šuškova politika bilo je … znamo zbog čega se da ne nabrajam. Za mene je desno za mene su desno i oni koji su tada sudjelovali u izvršnoj vlasti i ponovo obnašaju tu vlast i danas ili nakon 2903. godine. Trećesiječanjska vlast Trećesiječanjska vlast promijenivši vlast tamo 2000. godine sigurno ipak je eto i po tome na neki način po mom svjetonazoru vlast bila lijevog lijevog političkog opredjeljenja bez obzira što smo tada, s te pozicije, ja sam bio protiv toga, smanjili radnička prava kroz Zakon o radu, ne znam, smanjili porodiljske naknade. Nismo makli onu sramotu od Francitića ili Budaka, ali sama činjenica da je došlo do promjene politike koja je vladala ovom zemljom u periodu od '90. do 2000. godine, tvrdim da je ta vlast bila, znači lijeva vlast. A prije '90.-tih je bila isto neka kvazi lijeva vlast, ajde. problem kojega ćemo imati svi zajedno, a to će se ogledati u sljedećem. Neće biti stranke kao što nije bilo ni nakon ovih parlamentarnih izbora koje će bez partnera biti u u mogućnosti formirati nakon nekih narednih izbora samostalnu vlast. Bez partnera formirati buduću vlast neće poći za rukom niti HDZ-u, niti SDP-u. To su konačno tvoji Talijani Furio shvatili pred dvadeset godina, bez obzira što mi vičeš da skratim. E sad. Ako se već sada posvađamo, ako se već sada politika recimo sadašnje Vlade bila u prednosti prilikom onih narednih izbora, jer ako netko dva puta za redom dobije izbore, ako ima mogućnost upravljati sa preko 50% bruto društvenog proizvoda Gospodine zastupniče! Držite se dnevnog reda. Ovdje je izbor potpredsjednika Sabora. Znači ponavljam još jedanput. Ja doista mislim da SDP-u pripadaju ta dva potpredsjednička mjesta, po brojkama možda i sva tri mjesta, ali inzistiranjem na svim tim mjestima plus Odboru za unutarnju politiku mislim da nije mudro, jer će nam HDZ presuditi, jer ćemo se nastaviti dijeliti i jer za Hrvatsku zbog lobiranja u u Europi dobro je da u tom tijelu u Strasbourghu između ostalog nastupaju i oni koji spadaju u tu liberalnu asocijaciju. Ja mislim da je to bit. Ja znam da ovo kadriranje i ovaj uvod u današnju sjednicu javnost će relativno brzo zaboraviti. Ponovo će egzistencijalna pitanja biti ona pitanja oko kojih ćemo ljude okupljati. Ali isto tako moraju gospoda u HDZ-u priznati da su sa ovim polemikama naprosto dobili više od 100 dana zbog toga što se opozicija nije mogla dogovoriti. Sve u svemu, evo da završim, jer, evo samo da još jedanput kažem, ponovim, ne treba slabiti opoziciju. Ovo slabi opoziciju, to sigurno nije dobro, pomaže vlasti. IDS kao što smo više puta javno navješćivali, glasat ćemo za dva potpredsjednička mjesta koja predlaže ili predlažu gospoda u SDP-u, ali je isto tako potrebno da jedno od ova preostala dva mjesta, da li je riječ o nacionalnom odboru ili mjestu predsjednika Odbora za unutarnju politiku ubuduće obnaša netko iz

kolegice i kolege! Klub Hrvatske narodne stranke učinio je maksimum napora da prije izglasavanja glasanja o dva potpredsjednika ovoga Doma iz redova oporbe dođe pred vas usuglašeni. Nažalost to nije uspjelo. Ali u tome i ne vidim preveliki problem, jer i naš Poslovnik predviđa mogućnost većeg broja kandidata no što se bira a i propisuje proceduru kako Sabor u takvim slučajevima odlučuje. Dakle, ne radi se o situaciji koja bi ičime odudarala od poslovničkih normi i samog Poslovnika koji ne na snazi već nekoliko godina. Podsjećam da naš Poslovnik predviđa da Sabor može imati ili dva ili pet potpredsjednika. Ako se odlučuje da se biraju dva potpredsjednika i jedan pripada vladajućoj većini, drugi oporbi. Ako se postigne dogovor da se bira pet, tri su iz vladajuće, dva iz oporbe. A njihovu kandidaturu daju klubovi zastupnika. Iako je naš Poslovnik po meni dosta jasan u ovom dijelu konstituiranja, predlaganja i odabira, prilikom konstituiranja Sabora uvijek do sad pa tako i ovaj put uoči konstituirajuće sjednice sastali su se vladajući i oporbeni predstavnici klubova da bi se postigli dogovori o nekim nepisanim pravilima koji su se uvijek u ovom Domu poštivali. Jedan od tih nepisanih pravila koje je dogovor bio postignut za manje od minutu, da i ovaj puta Sabor bira pet potpredsjednika. Drugi nepisani dogovor i nepisano pravilo koje je opet dogovoreno je da od 25 predsjednika radnih tijela vladajućima pripada 14, oporbi 11 odnosno da vladajućima pripada 11 potpredsjednika, a oporbi 14. I taj dogovor postigli smo za manje od minutu. Isto tako dogovorili smo i prihvatili do sada nepisano pravilo da u svim radnih tijelima, svih 25 radnih tijela, vladajuća koalicija ima većinu. Isto tako dogovorili smo za manje od jedne minute i to kojim odborima će vladajuća koalicija imati većinu kao nepisano pravilo Ustav, zakonodavstvo, pravosuđe, financije, proračun, mandatno, izbor i imenovanje, dakle najbitnija radna tijela. I to smo kolegijalno, fer kao i 2003. napravili u veoma kratkom vremenu. Došlo je tada i na dnevni red razgovora i pokušaj dogovaranja oko usaglašavanja i kandidature oporbenih kandidata za potpredsjedničko mjesto. Točno je da SDP ima 8 puta više mandata od Hrvatske narodne stranke, ali je točno da nema da nema 8 puta više glasova na ovim parlamentarnim izborima i točno je da je odnos glasova 4:1. Imaju li naši birači koji su na ovim izborima glasali za Hrvatsku narodnu stranku pravo na zastupljenost u predsjedništvu Sabora? Mi smatramo da da. Ima li Hrvatska narodna stranka kao treća parlamentarna stranka po broju mandata na članstvo u Predsjedništvu Sabora? Mi smatramo da da i zato smo podnijeli kandidaturu. I kao što sam spomenuo četiri nepisana pravila poštivana su i izdogovarana i mislili smo da će kod onog petog dosta lako do dogovora doći. No, nismo uspjeli i dali smo alternativni prijedlog. Dali smo i drugu mogućnost da od tri po nama najznačajnije funkcije u Saboru na koje oporba ima pravo a to su dva potpredsjednička mjesta i vođenje Nacionalnog odbora Klub SDP-a odabere dvije koje želi on kandidirati a da treća koja ostane ćemo dati mi kandidaturu. Nažalost, ni taj alternativni prijedlog nije prošao. Podsjećam vas, kolegice i kolege, da su potpredsjednici Sabora članovi Predsjedništva Sabora a da Predsjedništvo Sabora ima ovlasti utvrđene poslovnikom za utvrđivanje rada i bitnih ovlasti rada u ovom parlamentu. I to je jedan od razloga za što smatramo da Hrvatska narodna stranka kao treća parlamentarna stranka ima pravo na kandidaturu i na izbor jednog potpredsjedničkog mjesta čime dobiva i mjesto u predsjedništvu. I na kraju, svi kandidati za bilo koju dužnost u ovom Saboru pa i kandidati za potpredsjedničke dužnosti i za sve ostale da bi bili izabrani moraju dobiti glasove i vladajuće koalicije jer oporba znači to da nije po broju glasova jača od vladajućih. Prema tome, ne radi se o nikakvom arbitriranju nego parlamentarnom odlučivanju. Naša kandidatura za gospođu Pusić kao potpredsjednicu Sabora ostaje a Sabor neka većinom glasova odluči. I kao što sam rekao na konstituirajućoj sjednici mi smo i tada bili spremni za glasanje, prihvatili smo tadašnji prijedlog Kluba Hrvatske demokratske zajednice za odgodu, spremni smo i sada bez ikakve zadrške sačekati odluku parlamentarne većine kakva god ona bila. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. U ime kluba SDSSB-a gospodin zastupnik Branimir Glavaš. Izvolite.

U ime kluba Hrvatskog demokratskog saveza Slavonije i Baranje mogu reći ovako, da mi nećemo podržati niti SDP niti HNS, ali između kandidata SDP-a i HNS-a odlučili smo slijedeće. i ponuđene gospođe Pusić mi ćemo podržati gospođu Antunović, između gospodina Mimice i gospođe Pusić mi ćemo podržati gospodina Mimicu. Računica je jasna. Osam puta više zastupničkih mjesta govori dovoljno. Dakle, 56 zastupnika je respektabilan broj, oporbena stranka i Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje smatra da SDP-u pripadaju oba mjesta potpredsjednika Sabora iz one kvote koja pripada oporbi. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Na temelju članka 231. Poslovnika Hrvatskoga sabora koji glasi: "Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora odnosno imenovanja u slučaju kad je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira odnosno imenuje. Na prijedlog najmanje desetine zastupnika Sabor može odlučiti da se javno glasuje i u slučajevima iz stavka 1. ovog članka time da se najprije glasuje o prijedlogu koji je podnio Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove.". Takvog prijedloga nema. Nakon toga o drugim prijedlozima prema abecednom redu prezimena kandidata. Ovdje sam na stol dobio prijedlog šesnaest zastupnika da se o izboru potpredsjednika Hrvatskoga sabora glasuje javnim glasovanjem. Stoga u skladu sa člankom 231. stavljam ovaj prijedlog da se glasuje javno na glasovanje. Tko je za? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržanih? Nema. Ovaj je prijedlog jednoglasno prihvaćen sa sa 144 glasa. Prelazimo na izbor. Klub zastupnika SDP-a predložio je gospođu Željku Antunović kao kandidatkinju za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora. Tko je za ovaj prijedlog?

Hvala. Ima li netko protiv? Suzdržan? Hvala.

137 za, 7 suzdržanih. Prije objavljivanja morat ćemo glasovati dalje. Dajem na glasovanje prijedlog Kluba zastupnika SDP-a da se za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabere gospodin zastupnik Neven Mimica. Tko je za ovaj prijedlog? Hvala lijepa. Tko je protiv? Suzdržan?

136 glasova za i 8 suzdržanih. Dajem na glasovanje Prijedlog Kluba zastupnika HNS-a., HNS-a., da se za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabere zastupnica Vesna Pusić. Tko je za? Hvala. Hvala. Tko je protiv? Hvala. Tko je suzdržan? Imamo

Imamo 8 zastupnika za, 2 zastupnika protiv i 134 suzdržana glasa. Objavljujem da je za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora izabrana zastupnica Željka Antunović sa 137 glasova za i 7 suzdržanih. Čestitam kolegici Željki Antunović na izboru za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora Objavljujem da je za potpredsjednika Hrvatskoga sabora izabran gospodin zastupnik Neven Mimica sa 136 glasova za i 8 suzdržanim.

prijedlog, da se izabere potpredsjednica Vesna Pusić bilo 8 za, 2 protiv i 134 suzdržana. Pa prema tome, izabrani su gospođa Antunović i gospodin Mimica. S time smo zaključili i ovu točku dnevnog reda. Hvala vam lijepa. I čestitam još jednom gospođi Antunović i gospodinu Mimici na izboru za potpredsjednika Hrvatskoga sabora. I nadam se dobroj i plodonosnoj suradnji.

Hvala